Austatud Riigikogu! On aeg alustada täiskogu VII istungjärgu 18. töönädala kolmapäevast istungit. Nagu ikka istungi alguses on nüüd Riigikogu liikmetel võimalik üle anda eelnõusid või arupärimisi. Anti Poolamets, palun!

eelnõu. Eesmärk on tõsta trahvimäärasid, sest ei füüsilised ega ka juriidilised isikud ei täida keeleseadust oodatud kvaliteedis. Sümboolsena mõjuvate trahvimäärade maksmine on muutunud mõnedele ettevõtetele lihtsamaks kui keeleseaduse nõuete täitmine. Seaduses sätestatud sanktsioon peab olema juriidilistele isikutele tunnetatav. Kui tegu on suure käibega äriühinguga, siis mõnesaja või mõne tuhande euro suurused trahvid ei motiveeri neid seadust täitma. Suur probleem on jätkuvalt tööandja poolt töötaja suhtes keeleoskusnõuete rakendamata jätmine ja teised keeleseaduse rikkumised, mistõttu tõstetakse §‑s 36 sätestatud juriidilise isiku karistus seniselt 3200 eurolt kuni 50 000 euroni. Kui tegu on vähemalt 5‑miljonilise aastakäibega äriühinguga, siis rakendatakse trahvi määramist vastavalt käibele ja laeks määratakse

on halvemaks läinud, seda olen ma teenindussfääris ise märganud ja kindlasti [on märganud] ka paljud kolleegid. Ma usun, et siin võiks tekkida ka erakondadeülene konsensus.

Lugupeetav rahvaesindus!

Erikomisjon on töötanud tõhusalt, katnud rea teemasid, mis on olulised nii riigi toimimise, eelarve ja majandamise [seisukohast] kui ka avalikust huvist lähtudes.Lubage mul siin kõrge koja saalis jagada teiega probleemi, mis puudutab viimase aja suhteliselt endeemilist küsimust: ministrid on hakanud pelgama komisjoni kuulamistele tulla saadavad sinna esindajaid, ametnikke, kes kahtlemata on professionaalid, heauskselt mõtteid väljendavad ja ministeeriumi seisukohti väljendavad, kuid tagasiside poliitilise aruandluse mõttes oleks kindlasti oluline ka ministrite tasemel. See on tõsine probleem. Esimene küsimus on ministrite viibimine nendel istungitel, teine küsimus on kirjaliku tagasiside andmine. See on kindlasti asi, mida me peame oluliseks adresseerida ka oma järgnevas töös. Aitäh teile!

töötanud selle viimase aasta jooksul teemadega, mis puudutavad lobireeglite arendamist ja rakendamist, kriisimeetmete rakendamist, huvide konflikti huvide deklaratsioonide täitmist. Seda lisaks sellele, et on valdkondlikke eelnõusid arutatud ja üksikisikute pöördumistega tegeldud. Nendest teemadest toon esile lobireeglite arendamise ja rakendamise, kus ei ole

fraktsioonid ja komisjonid võiksid järgmise istungjärgu algusest ehk septembrist 2022 samamoodi, sama reeglistiku alusel, sama vormi kasutades hakata lobikohtumistest ülevaadet andma. See reeglistik on lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Korruptsioonivastane erikomisjon on ka Riigikogu juhatusele teinud ettepaneku

Nii. Rohkem soove ei ole. Selle ühe eelnõu ja kahe ülevaate edasise menetlemise otsustame kodukorra reeglitest lähtuvalt. Nüüd on aeg viia läbi kohaloleku kontroll. Palun!

Hetkel registreerus kohalolijaks 66 Riigikogu liiget. Mul on teile edasi anda ka üks päevakorra täpsustus, viimastel päevadel teile juba tuntuks saanud täpsustus. Nimelt, eile jäi meil pooleli 54 Riigikogu liikme algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu 619 teine lugemine muudatusettepanekute läbivaatamise juures. Seetõttu me liigume täna edasi nende muudatusettepanekute läbivaatamisega. Härra Mölder.

Juske – on viimase ööpäeva jooksul keegi veel otsustanud sellest eelnõust taganeda ehk oma allkirja sellelt väga healt, Eesti peresid ja lapsi aitavalt eelnõult tagasi võtta? Aitäh! Kui teie seda praegu kohe ei tee, siis minule teadaolevalt ei ole rohkem keegi seda soovi avaldanud.Nii. Rohkem protseduurilisi küsimusi ei ole. Seega, eile jäime pooleli selle juures, kus 117. muudatusettepanek sai läbi hääletatud ja 118. muudatusettepanek vajas hääletust. Aga ma pean küsima, kas meil ...

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun ka seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega. Aitäh,

Head kolleegid! Meie tänane esimene hääletus. Juhin tähelepanu, et hääletame muudatusettepanekut nr 118. Seega panen hääletusele muudatusettepaneku nr 118, esitanud Eerik-Niiles Kross ja Kristen Michal. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Enne vaheaega on Peeter Ernitsal 30. protseduuriline küsimus. Palun! Hea juhataja! Õnne Pillaku ettepaneku hääletamine on, aga mul on küsimus, et millal me jõuame Õnne Pillaku 599, Vabariigi Valitsuse algatatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu arutamiseni. Mis kell see võiks olla?

Austatud Riigikogu, panen hääletusele 119. muudatusettepaneku, esitanud Eerik-Niiles Kross, Õnne Pillak ja Tiiu Aro. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme minutit.V

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne hääletust palun ka kümme minutit vaheaega. Jaa. Juhataja jättis haamrilöögi löömata muudatusettepaneku nr 120 hääletustulemuste kinnitamiseks.

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne hääletamist palun ka kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme minutit.V

Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 120. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Härra Ratas, protseduuriline küsimus.

Aitäh! Juhataja ei ole seda küsinud, aga ma nägin, et siin ka härra Karilaid ühel päeval küsis kümme minutit. Tundus, et ka Keskerakonna fraktsioonile oli kümme minutit

Aitäh, hea eesistuja! Ma tahtsin natuke Jüri Ratasele appi tulla, aga nüüd ta põgenes saalist minema. Tegelikult meil on diskussioon olnud küll selle vaheaja pikkuse üle. Me oleks tahtnud pigem natuke pikemat võtta, paar kuud või niimoodi, aga väidetavalt kodu‑ ja töökorra seadus ei luba rohkem kui kümme minutit. Nii et me rahuldume sellega. Aitäh, härra Randpere! On hea meel näha, et te olete kodukorda lugenud. Tõepoolest, kodukord ei võimalda rohkem kui kümme minutit korraga võtta. Aga seda korraga. Nii et iga muudatusettepaneku hääletamise eel on see kümme minutit siiski võimalik võtta. Vaheaeg kümme minutit. Vabandust, ei saa minna vaheajale! Härra Savisaar. Aitäh, austatud juhataja! Kas protseduuriliselt on võimalik selline lahendus, et me grupeerime neid muudatusettepanekuid niimoodi, et teeme kõigepealt juhataja vaheaja 30 minutit ja siis teeme kolm muudatust järjest? Aitäh! See on tõepoolest protseduuriline küsimus. Protseduuriline vastus sellele küsimusele on see, et seda ei ole võimalik teha. Härra Randpere. Nüüd ma tahan jälle Erki Savisaart aidata. Ma tunnen kuidagi, et ma olen nagu samariitlane siin praegu. Tegelikult sotsiaalkomisjon tegi selle eksperimendi: tema jälle pakkis kõik need muudatusettepanekud ühte pakki

mis andis kõva 0,4 sekundit ühe muudatusettepaneku kohta. Nii et kui keegi tahab siin saalis praegu ettepaneku teha selles suhtes, et enne iga muudatusettepaneku hääletust võiks muudatusettepaneku tegija seda lühidalt ka tutvustada, mina oleksin väga selle poolt. Pärast seda võtaks vaheaja ja kõigil oleks aega mõelda, mida ta nüüd tahtis ette panna, ja siis hääletaks. Juhataja noppis siit välja kaks teemat. Kõigepealt, mis toimub komisjonides. Tõepoolest, kodukord ütleb, et komisjonidel on suur otsustusvabadus asju komisjonis arutada. Aga muudatusettepanekute tabelina peab saali jõudma korrektne materjal. Nagu me siin praegu ka näeme, iga muudatusettepanek on eraldi vormistatud. Teine teema, mis härra Randperel oli, saan ma aru, oli see, et kas saab tutvustada muudatusettepanekut. Seda võimalust kodukord ette ei näe.

üks ühine aeg kõikide muudatusettepanekute tutvustamiseks või kuidagi teistmoodi, peabki komisjon ise oma sisemise töökorraldusega otsustama. Härra Randpere. Aitäh! No kõigepealt ma tahaks härra Rene Kokale öelda, et see hinnang on nüüd küll täiesti, kuidas öelda, laest võetud, et meie muudatusettepanekud olid viletsad. Mina ütleksin samamoodi, et see eelnõu ise on vilets.

Peale seda ma sain noomiva märkuse Siret Kotka käest, kes on sotsiaalkomisjoni esinaine. Ta ütles: "Ma andsin ju sulle kooki." See vastab tõele. Muide, väga hea kook oli. Ma

aga nüüd on kuskil [toimunud] imeline ümbersünd. Paluks ikka läheneda ühetaoliselt. Aitäh! Juhatuse seisukoht on olnud alati ühesugune, mida me oleme ka komisjonidele saatnud. Nii. Rohkem protseduurilisi küsimusi ei paista. Järelikult on vaheaeg kümme minutit, jätkame kell

kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 124. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Erkki Keldo, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga

15, vastu 30. Ettepanek ei leidnud toetust.Muudatusettepanek nr 126, esitanud Kristen Michal ja Andrus Seeme. Härra Ratas, protseduuriline küsimus.

Härra Keldo. Aitäh! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme

Poolt 18, vastu 36. Ettepanek ei leidnud toetust.Muudatusettepanek nr 127, esitanud Kristen Michal ja Mart Võrklaev. Erkki Keldo, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne hääletamist palun ka kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme minutit.V

Head kolleegid, Reformierakonna fraktsiooni võetud vaheaeg on läbi. Hääletame 128. muudatusettepanekut, esitaja on Kristen Michal ja juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun teie seisukohta ja hääletamist!

Seda ettepanekut toetab 20 saadikut, vastu on 31, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Lähme edasi. 129. muudatusettepanek, esitajad ...

Mulle ei ole teada, et temaga midagi hullu oleks juhtunud. On küll näha, et kolleegid erakonnast on siin usinalt

Vabandust, Valdo, mul on kõrvakuulmine alles, eesti keelest saan aru. Sellist lauset Sven Sesterilt ei tulnud. Ma saan aru, et Valdo Randpere tegi ettepaneku võtta 30 minutit vaheaega, aga ma seda ei tee praegu. Läheme edasi tööga. 129. muudatusettepanek, esitajad Hanno Pevkur ja Ivi Eenmaa, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Erkki Keldo, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun ka kümme minutit vaheaega.

Jätkame istungit. 129. muudatusettepanek, esitajad Hanno Pevkur ja Ivi Eenmaa, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun võtke seisukoht ja hääletage!

Ettepanekut toetab 19 saadikut, vastu on 30. Ettepanek ei leidnud toetust.130. muudatusettepanek, esitajad Hanno Pevkur ja Jüri Jaanson, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Erkki Keldo, palun!

Jätkame istungit. 130. muudatusettepanek, esitajad Hanno Pevkur ja Jüri Jaanson, juhtivkomisjon ei ole arvestanud. Reformierakond palub seda hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Seda ettepanekut toetab 23 saadikut, vastu on 31 saadikut. Ettepanek ei leidnud toetust.131. muudatusettepanek, esitajad Hanno Pevkur ja Toomas Järveoja, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Erkki Keldo, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun ka kümme minutit vaheaega. Teeme kümneminutilise vaheaja.

Oleme 131. muudatusettepaneku juures, esitajad Pevkur ja Järveoja, juhtivkomisjon ei ole arvestanud. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 19, vastu 31, 1 erapooletu. Ettepanek ei leidnud toetust. 132. muudatusettepanek, esitajad Hanno Pevkur ja Sulev Kannimäe, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Erkki Keldo, palun!

kolleegid, 132. muudatusettepanek, mille esitajad on Hanno Pevkur ja Sulev Kannimäe ning juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Reformierakond on palunud hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 21, vastu 32. Ettepanek ei saanud toetust.Muudatusettepanek nr 133, esitajad Hanno Pevkur ja Erkki Keldo, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Erkki Keldo, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega. Teeme kümneminutilise vaheaja.V